Уважаеми колеги, моля, заемете местата си.

неправилно от моя страна, за което се извинявам на залата. Вече имаме избран състав на Комисията, нямаме председател. Решението, което приехме, задължава Народното събрание, тоест залата да избере председател.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

Благодаря, господин Георгиев, за номинацията. Колеги, ако искате да изразите отношение към номинацията, от трибуната, моля, а не от място. Госпожо Атанасова, заповядайте. Благодаря Ви, господин Председател. Преди да направя номинация след така създалата се ситуация, ще обясня защо подкрепихме номинацията на господин Анастасов. Защото, ако аргументът е, че сега не следва да се избере човек от управляващото мнозинство, а от опозицията да председателства тази комисия, то същият аргумент е, че този кандидат следва да се подкрепи, защото той е бил в опозиция и когато е работил в друго правителство. Именно затова, а и поради факта, че нашата парламентарна група няма абсолютно никакви притеснения за всичко, което би установила тази комисия, подкрепихме тази номинация. В ситуация, в която нито една от двете предходни номинации не събра мнозинство, за да бъде излъчена за председател на Комисията, съм длъжна да направя номинацията на господин Жечо Станков, който вече е подкрепен да бъде член на Комисията, за председател на тази комисия. Благодаря.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Аз искам да взема отношение към предната кандидатура на ВЪЗРАЖДАНЕ и да ги помоля да оттеглят кандидатурата на госпожа Михайлова заради това, че тя е единственият народен представител в тази зала, който

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги! Както споменахме и в изложението, ние също живо се интересуваме от газовите връзки, които бяха изградени и недостроени през последните години. Мислим, че наистина трябва да има представителство на опозицията в тази комисия. Затова моето процедурно предложение е да се гласува съпредседателство на вече издигнатите господин Анастасов и Иван Манев за съпредседатели на Комисията. Благодаря.

Благодаря, господин Гюров. Заповядайте, госпожо Атанасова.

диспозитива си избор на съпредседатели. Не беше направено такова процедурно предложение за промяна на решението, а беше направено някакво междинно предложение от господин Гюров, което считам за недопустимо. Поради тази причина, господин Председател, моля да подложите на гласуване новите номинации, които постъпиха, за да определим председател на Комисията. Благодаря, госпожо Атанасова. Други номинации дали ще има? Господин Табутов, заповядайте. Уважаеми господин Председател, предлагам за председател на Комисията да бъде подложен на избор господин Петър Куленски.

Благодаря, господин Табутов. Други предложения? Господин Карадайъ, заповядайте.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 но живо се интересуваме да изобличим лъжите по наш адрес, изречени от когото и да е, включително и от Кирил Петков, и фактите да излязат наяве, затова и предложихме тази комисия, затова предлагаме и председателство на тази комисия. За наше съжаление, господин Анастасов не беше избран за председател на Комисията и ние предлагаме

по реда на номинирането на потенциалните кандидати на Комисията. На първо място Искра Михайлова, след това Жечо Станков, след това Петър Куленски и накрая Рамадан Аталай. Аталай. Съпредседателство не е възможно, тъй като приетото решение посочва, че има само един председател, а вече е късно за редакционни поправки в него. Гласуваме предложението Искра Михайлова да бъде председател на Временната комисия.

Предложението не е прието.

Прегласуваме номинацията на Петър Куленски. Имаше ясни инструкции

процедурата за избор на председател на тази комисия. Така или иначе избрахме членове на Комисията, а съгласно нашия Правилник, председателят на Народното събрание може да свика заседанията на всички комисии. От тази гледна точка, господин Председател, правя Ви предложение да изготвите Проект на Вътрешни правила за Комисията (оживление), където да е включена точка, че Комисията избира за председател някой от членовете на Комисията и да свикате първото заседание на Комисията. Благодаря Ви.

Няма ли номинации? Има. Господин Ганев. (Реплика.) Господин Георгиев ли ще бъде? Заповядайте.

Моля? Подлагам на гласуване номинацията на Георги Георгиев за председател на Временната комисия.

Постъпил е Доклад от Комисията по конституционни и правни въпроси – два отделни доклада за всеки от законопроектите. Също така има и Доклад от Комисията по регионална политика, благоустройството и местно самоуправление по Законопроекта, внесен от Настимир Ананиев и група народни представители. Заповядайте, господин Куленски, да ни представите докладите на Правната комисия. Благодаря Ви, господин Председател. „ДОКЛАД за първо гласуване относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, № 47-254-01-5, внесен от Мустафа Сали Карадайъ и група народни представители на 19 януари 2022 г. На свое редовно заседание, проведено на 13 април 2022 г., Комисията по конституционни и правни въпроси обсъди Законопроект за изменение на Закона за обществените поръчки, № 47-254-01-5, внесен от Мустафа Сали Карадайъ и група народни представители на 19 януари 2022 г. На заседанието присъстваха: от Агенцията по обществени поръчки – господин Георги Николов – изпълнителен директор, госпожа Галя Манасиева – директор на дирекция „Законодателство и методология“, и госпожа Анастасия Венкова – държавен експерт в дирекция „Законодателство и методология“; от Националното сдружение на общините в Република България – госпожа Десислава Стойкова – юрисконсулт. От името на вносителя Законопроектът беше представен от господин Хамид Хамид, който посочи, че с него се цели да се премахнат всички възможности за заобикаляне на процедурите за възлагане на обществени поръчки и за създаване на корупционни практики. Той отбеляза, че с предложения законопроект се премахват възможностите за сключване на рамкови споразумения за възлагане, както и ин хаус процедурите. Предложеният законопроект съответства на изискванията на Закона за нормативните актове, Указа за неговото прилагане и Правилника за По обсъждания законопроект са постъпили писмени становища от Министерството на финансите, министъра на регионалното развитие и благоустройството, Националното сдружение на общините в Република България, Асоциацията на университетските болници, Камарата на строителите в България и Сдружение „Българска асоциация Природен газ“. От Министерството на финансите излагат съображения за запазване на действащите норми, уреждащи вътрешното възлагане между публични възложители, както и рамковите споразумения, като посочват, че с тях са транспонирани разпоредбите на Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за за обществените поръчки и за отмяна на Директива 2004/18/ЕО и Директива 2014/25/ЕС на Европейския парламент и на Съвета 26 февруари 2014 г. относно възлагането на поръчки от възложители, извършващи дейност в секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги и за отмяна на Директива 2004/17/ЕО. становището се акцентира върху необходимостта от запазване на възможностите за възлагане на дейности на контролирани юридически лица при условията на ин хаус, които имат значение и приложимост в редица сфери. Посочва се, че премахването на рамковите споразумения ще ограничи възможностите за постигане на ефективност и по-добро управление. становището на министъра на регионалното развитие и благоустройството се обръща внимание на действащите разпоредби, уреждащи възлагането на обществени поръчки чрез ин хаус процедура и чрез сключване на рамкови споразумения, като се изтъква, че с тях е постигната хармонизация на българското с европейското законодателство в областта на обществените поръчки чрез въвеждане на общовалидни правила и правни институти за целия Европейски съюз. В становището на Националното сдружение на общините в Република че рамковите споразумения и ин хаус поръчките са заложени в европейските директиви от 2014 г. и могат да бъдат разглеждани като действително ефективни способи с широко приложение за възлагане при засилена превенция чрез строг и многостепенен контрол от проверяващите органи. становището на Асоциацията на университетските болници се посочва, че предложеният законопроект е в абсолютно противоречие с правото на Европейския съюз, като премахването на тези методи за възлагане може да доведе до съдебни претенции от страна на Европейската комисия, както и от страна на засегнатите лица. Камарата на строителите в България не подкрепя предложения законопроект, тъй като действащите разпоредби относно ин хаус възлагането са транспонирани точно и правилно, а институтът на рамковите споразумения дава възможност за по-гъвкав начин на действие при възлагане на обществени поръчки с по-специфичен предмет. От Сдружение „Българска асоциация Природен газ“ изразяват становище, че предложената промяна ще доведе до свръхрегулация на дейностите в енергетиката и ще увеличи административната тежест върху енергийните дружества, осъществяващи голяма част от дейността си със собствен капитал. В хода на публичното обсъждане взеха участие господин Георги Николов, госпожа Десислава Стойкова и господин Андрей Цеков – заместник-министър на финансите. Господин Николов изрази отрицателно становище по основните предложения в Законопроекта, като акцентира върху директивите, чиито разпоредби са транспонирани с текстовете, които се предлагат за отмяна. Той посочи, че отмяната на ин хаус възлагането ще наруши конкуренцията и допълни, че самият проблем се корени в прилагането на процедурите. Обърна внимание и на необходимостта от запазване на рамковите споразумения, като посочи, че те са основен инструмент за централизираното възлагане и спомагат за по-гъвкав подход. Господин Николов изрази подкрепа за предложението, с което се премахва изключението, въведено в чл. 13, ал. 1, т. 18 от Закона за обществените поръчки, като посочи, че с него неоснователно е разширен обхватът на изключенията. Госпожа Стойкова отбеляза, че процедурите за възлагане, които се предлага да се премахнат, са уредени в директиви и предложи да се въведат различни правни механизми за предварителен, текущ и последващ контрол, като се запазят рамковите споразумения и ин хаус възлагането. Господин Цеков посочи, че ин хаус възлагането и рамковите споразумения са конкурентен инструмент, но поради грешно прилагане на процедурите се подготвят ограничения за ин хаус възлагането, както и допълнителни изисквания към изпълнителите. В обсъждането на Законопроекта взеха участие народните представители Крум Зарков, Андрей Михайлов, Бранимир Балачев и Хамид Хамид. Народният представител Крум Зарков посочи, че ин хаус възлагането е уредено в директиви на Европейския съюз, които са задължителни за България и допълни, че е необходимо да се предвидят допълнителни изисквания към изпълнителите, без да се премахва ин хаус процедурата. По отношение на рамковите споразумения господин Зарков изтъкна, че е необходимо да се направи проверка за начина на прилагането им. Народният представител Хамид Хамид отбеляза, че върху рамковите споразумения не се осъществява никакъв контрол, поради което те са придобили вид на картелни споразумения. Народният представител Андрей Михайлов посочи, че институтът на ин хаус възлагането трябва да се запази, като се осъществи цялостна реформа и се завиши контролът на процедурите. Народният представител Бранимир Балачев изтъкна, че директивите позволяват съществуването на ин хаус възлагането и рамковите споразумения, с които се решават редица проблеми, и допълни, че ще направи предложения за завишаване на контрола и за създаване на възможност за предоговаряне при определени условия. В резултат на проведеното обсъждане Комисията по конституционни и правни въпроси с 2 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 14 гласа „въздържал се“ предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване Законопроект за изменение на Закона за обществените поръчки, № 47-254-01-5, внесен от Мустафа Сали Карадайъ и група народни представители на 19 януари 2022 г. Благодаря Ви, господин Куленски. Заповядайте сега с Доклада по другия законопроект. ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КУЛЕНСКИ: Благодаря Ви, господин Председател. ДОКЛАД за първо гласуване относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, № 47-254-01-53, внесен от Настимир Ананиев Ананиев и група народни представители нa 13 май 2022 г. На свое извънредно заседание, проведено на 26 май 2022 г., Комисията по конституционни и правни въпроси обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, № 47-254-01-53, внесен от Настимир Ананиев Ананиев и група народни представители нa 13 май 2022 г. На заседанието присъстваха: от Министерството на регионалното развитие и благоустройството: господин Гроздан Караджов госпожа Дeляна Иванова и господин Явор Пенчев – заместник-министри, и госпожа Катерина Граматикова –началник на кабинета на министъра; от Министерството на финансите: госпожа Сирма Атанасова съветник на министъра; от Агенцията по обществени поръчки: господин Георги Николов – изпълнителен директор, госпожа Галя Манасиева – директор на дирекция „Законодателство и методология“, и госпожа Анастасия Венкова – държавен експерт в дирекция „Законодателство и методология“; и от Камарата на строителите в България: господин Савин Ковачев – директор на дирекция „Нормативни документи и анализи“. От името на вносителя Законопроектът беше представен от народния представител Златомира Мострова, която посочи, че с него се цели създаването на правен механизъм, който да даде възможност да бъдат изпълнени вече сключени договори за възлагане на дейности с предмет строителство, ремонт, реконструкция и модернизация, доставки и услуги, договори за инженеринг, както и преодоляване на инфлационния риск чрез прилагане на обективна и справедлива индексация на стойността на сключените договори по реда на Закона за обществените поръчки. Тя допълни, че със Законопроекта се предвижда да се създаде методика, приложение към Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, която да въведе единни и обективни критерии, по които да се извърши индексирането на цените по договорите. В заключение госпожа Мострова отбеляза, че с предвидените нови правни възможности за индексиране на сключените договори ще се спомогне за бързото преодоляване на затрудненията в изпълнението на инвестиционните проекти на държавата и общините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 По Законопроекта са постъпили писмени становища от Министерството на финансите, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Камарата на строителите в България и Националното сдружение на общините в България. Министерството на финансите изразява принципна подкрепа относно разработване на методика, която да създаде възможност за обективно индексиране на стойността на договорите за обществени поръчки с оглед преодоляване последиците от бързо прогресиращата инфлация в страната, като предоставя конкретни правно-технически бележки и предложения, свързани с осигуряването на по-гъвкав подход при определяне на механизма за актуализиране на цената на действащите договори за обществени поръчки. Министерството на регионалното развитие и благоустройството подкрепя Законопроекта, като предлага някои правно-технически бележки и предложения. Камарата на строителите в България и Националното сдружение на общините в България изразяват положително становище за Законопроекта. В проведената дискусия министър Гроздан Караджов отбеляза, че Законопроектът цели да отговори на сериозните проблеми, свързани с инфлационните процеси. Господин Караджов допълни, че ако не се предприемат конкретни стъпки за индексация на цените, голяма част от европейските средства са поставени в риск да се изгубят. Изпълнителният директор на Агенцията по обществени поръчки, господин Николов изрази подкрепа за Законопроекта и за изразеното становище от Министерството на финансите по него. Господин Савин Кръстев посочи, посочи, че Камарата на строителите в България поддържа депозираното писмено становище и подчерта, че Законопроектът създава реална предпоставка за правна регламентация, която да позволи поне частично да бъдат компенсирани изпълнителите на договорите, които ще попаднат в обхвата на методиката, приета от Министерския съвет. В обсъждането на Законопроекта взеха участие народните представители Андрей Михайлов, Явор Божанков и Милен Матеев. Господин Михайлов отбеляза, че парламентарната група на „Има такъв народ“ ще подкрепи така предлагания законопроект, като между първо и второ гласуване ще направи предложения за неговото прецизиране. Господин Божанков изрази опасения от постигането на обратен ефект от индексацията на цените при евентуално намаление на цените на основни стоки и материали в бъдеще. Господин Матеев заяви, че парламентарната група на „Продължаваме Промяната“ ще подкрепи Законопроекта, като между първо и второ гласуване ще се съобразят с изразените бележки и предложения в становищата на Министерството на финансите и на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. В резултат на проведеното обсъждане Комисията по конституционни и правни въпроси единодушно с 13 гласа „за“, без „против“ и „въздържал се“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, № 47-254-01-53, внесен от Настимир Ананиев Ананиев и група народни представители нa 13 май 2022 г. Благодаря. Благодаря Ви, господин Куленски. Има и постъпил Доклад от Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление относно Законопроекта, внесен от Настимир Ананиев и група народни представители. Заповядайте, госпожо Иванова.

обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, № 47-254-01-53, внесен от Настимир Ананиев и група народни представители На редовно заседание, проведено на 17 май 2022 г., Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, № 47-254-01-53, внесен от Настимир Ананиев и група народни представители на 13 май 2022 г. В заседанието на Комисията взеха участие господин Гроздан Караджов – министър на регионалното развитие и благоустройството, госпожа Деляна Иванова и господин Явор Пенчев – заместник-министри на регионалното развитие и благоустройството, господин Андрей Цеков – заместник-министър на финансите, госпожа Анастасия Венкова – държавен експерт в отдел „Правна уредба и методология“ в Дирекция „Законодателство и методология“ в Агенцията за обществени поръчки, госпожа Силвия Георгиева – изпълнителен директор на Националното сдружение на общините в Република България. От името на вносителите Законопроектът бе представен от народния представител Настимир Ананиев. Той подчерта, че проблемът с инфлацията и нарастването на цените в целия производствен сектор и най-вече в цените на редица основни строителни продукти и произтичащите от това проблеми за реализацията на инфраструктурни проекти на държавата и общините е обсъждан в Комисията няколко пъти. Тези обстоятелства налагат необходимостта от създаването на законов механизъм, който да даде възможност да бъдат изпълнени вече сключени договори за възлагане на дейности с предмет строителство, ремонт, реконструкция и модернизация, доставки и услуги и да бъдат преодолени последиците от прогресивната инфлация в цените на строителни материали, доставки и услуги. С предлаганите промени се предвижда да се разработи методика като приложение към Правилника за прилагане на Закона, която да въведе единни критерии, по които да се извърши индексирането на цените по договорите. По този начин със Законопроекта се дава правното основание за намиране на решение на отделните казуси. Законопроектът не оказва пряко влияние върху бюджета, влияние може да окаже методиката, която се предвижда да бъде разработена и приета от Министерския съвет. В Комисията е получено становище от Националното сдружение на общините, в което се изразява принципната подкрепа към Законопроекта. В изложението си пред Комисията госпожа Силвия Георгиева – изпълнителен директор на Националното сдружение на общините, подчерта, че с приемането на предложените промени ще се даде законовата възможност на общините да индексират и да продължи изпълнението на договори по над 1100 проекта, които са на стойност над 4 млрд. лв. Господин Гроздан Караджов – министър на регионалното развитие и благоустройството, обърна внимание, че предложеният законопроект, не е акт, който идва да обслужи фирмите изпълнителки. Той подчерта, че държавата може да загуби около 6,7 млрд. лв. европейски средства, ако не доплати на строителите на строителите проектите, по които те вече работят. Проекти за 1,1 млрд. лв. се изпълняват по ОП „Околна среда“, за 1,3 млрд. лв. по Оперативна програма „Региони в растеж“, отделно общините изпълняват проекти за около 4,3 млрд. лв. Проблемът се състои в това, че цените на строителните материали са нараснали значително в сравнение с времето, когато са подавани офертите и са сключвани договорите. Министър Караджов информира народните представители, че съвместно с Министерството на финансите е разработен проект на методика, която е в процес на съгласуване със заинтересованите браншови организации и на базата на направените разчети и анализи на този етап в проекта се предвижда до 15% индексация на договорите. Господин Андрей Цеков – заместник-министър на финансите, изрази подкрепа за Законопроекта, като обърна внимание, че са разглеждани различни варианти за решение на проблема, но са възприели като най-удачен предложените промени в Закона. В хода на дискусията изказалите се народни представители изразиха принципната си подкрепа за необходимостта от индексиране на договорите, като бяха поставени и въпроси по отношение на критериите за финансиране наличието на средства в бюджета и бюджетите на общините и евентуалните последици от неизпълнение на проектите по договорите. Госпожа Деляна Иванова – заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, разясни, че ако не се реализират проектите, ще се наложи да се връщат средства. Тя обърна внимание, че по оперативните програми има спестени средства, а общините и ВиК дружествата имат и собствено участие. Министър Караджов обърна внимание, че наред с икономиите по програмите от нереализирани проекти в бюджета са предвидени буфери. Господин Манол Генов постави въпроса имат ли общините необходимия финансов ресурс за индексацията на договорите. Госпожа Силвия Георгиева – изпълнителен директор на Сдружението подчерта, че общините не разполагат с необходимия финансов ресурс и разчитат на допълнителни средства от актуализацията на бюджета. Народният представител Богомил Петков подкрепи Законопроекта, като обърна внимание, че индексацията е необходима за решение на проблемите както на държавата и общините като възложители, така и за строителите, които са изпълнители по договорите и за гражданите. Народният представител Зарко Маринов заяви, че от парламентарната група ще подкрепят Законопроекта, тъй като подобни проблеми могат да настъпят и в бъдеще и затова подобен текст е необходим, като подчерта и необходимостта от актуализацията на бюджета. Народният представител Георги Георгиев също заяви подкрепа за Законопроекта, като обърна внимание на ръста на цените и необходимостта от допълнителна преценка на предвиденото ограничение по проекта на методика и възможностите за диференциран подход в отделните случаи в зависимост от степента на увеличение на цените на отделните материали, стоки и услуги. Народният представител Ешереф Ешереф заяви подкрепа за Законопроекта, тъй като в противен случай общините не са в състояние да изпълняват инвестиционните си програми – отделни изпълнители спират изпълнението на вече сключени договори, а някои от спечелилите поръчки отказват да сключат договори при тези цени. Народният представител Николай Нанков изрази становище, че индексация е необходима, но мерките са закъснели, а е можело да бъде приета методика и без промени в Закона. Освен това не е ясно как ще се определя в кои случаи е налице съществено увеличение при липса на ясна дефиниция и в предложенията по проекта има противоречие с действащи разпоредби от Закона. Народният представител Елена Гунчева също сподели необходимостта от намиране на решение за индексация на договорите, но според нея има противоречие с действащи норми на Закона, липсва легална дефиниция за съществено изменение, ограничението по проекта на методика не дава решение на проблема, ако инфлацията се увеличи повече. Въз основа на обсъжданията и в резултат на проведеното гласуване Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление с 11 гласа „за“, без „против“ и 4 гласа „въздържал се“ предлага на Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, № 47-254-01-53, внесен от Настимир Ананиев и група народни представители, да бъде приет на

Благодаря, господин Председател. Тъй като отворихте думата – по реда на внасяне, а господин Ананиев великодушно отстъпи на опозицията, искам да Ви напомня, че този законопроект е внесен на 19 януари. Почти шест месеца след това той влиза в залата, и то не поради Вашето великодушие, а защото господин Ананиев е внесъл друг законопроект, който касае същия закон. Няма как да нарушите Правилника и да не допуснете и нашият да се разглежда, за което благодаря на вносителите на другия законопроект, специално на господин Ананиев. Явно оттук нататък това е формулата – ако опозицията ще разчита да се разгледа неин законопроект, трябва и управляващото мнозинство да внесе по същия закон нещо, за да може този законопроект да види бял свят, макар че съзнавам колко относително звучат думите „управляващо мнозинство“ тези дни. Но да минем по темата. Предлагаме много кратък, ясен законопроект с няколко текста. Първият от тях е пълна отмяна на ин хаус процедурите, вътрешноведомствено възлагане.

се прилагат така, както са приети, докато директивите позволяват някои изключения при транспонирането им. Аз също смятам, че това в Европа работи добре, работи нормално, но в България прилагането стигна до размери на нарушения и според мен са налице условията за премахване на възлагането. В няколко предизборни кампании говорихте всички колеги, само през миналата година три кампании водихте всички с обещание да премахнете ин хаус възлагането. ДПС Ви го написа и Ви го предложи. Ето Ви шанс да премахнете ин хаус възлагането, за да не излезе така, че лъжете Вашите избиратели. Ето Ви шанс, премахнете го и кажете, че просто сте имали друга работа и сте забравили да премахнете тези текстове, както сте обещали на Вашите избиратели. Разбира се, тук знаковият казус, по който възникна необходимостта от премахването на това, е казусът с „Автомагистрали“ и възлагане на строителство на автомагистрала „Хемус“. Апропо това възлагане виждам, че създава смут в голямото италианско семейство от вчера, така че ще продължи да прави явно проблеми, затова по най-бързия начин следва да премахнем това ин хаус възлагане. Другият текст, който внасяме, е да премахнем рамковото споразумение от Закона за обществените поръчки – нещо, което работи също нормално в Европа. При нас, в нашите условия пак с проблеми в правоприлагането на текстовете за рамково споразумение се стигна дотам, че рамковото споразумение се превърна в картелно споразумение. В мнозинство от поръчките за рамково споразумение се стигна дотам, че между две-три фирми се сключва такова споразумение без ясен предмет, да не говорим за цена или методика за ценообразуване. Това на практика затваря поръчки за много дълъг период от време между няколко участника и целта на това рамково споразумение е да изолира и да отстрани другите участници от пазара при разпределянето на публичния ресурс. третото изключение е за така наречената златна ограда на един бивш управник, за когото се наложи да се направи специално изключение – за дейността по изграждане, и „златната ограда“, известна още като „швейцарското сирене“ на българската граница, през която преминаваха бежанци, да бъде построена без провеждане на обществена поръчка. Благодаря предварително за подкрепата на всички парламентарни групи. Сигурен съм, че ще изпълните Вашето обещание, поето пред всички избиратели, и ще подкрепите предложения от нас законопроект. Колкото до другия законопроект, ние считаме, че е нужна такава индексация и имаме готовност да подкрепим Законопроекта на господин Ананиев и група народни представители. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря Ви, господин Хамид. Становище от вносител и по другия законопроект. Заповядайте, господин Ананиев. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Законопроектът, който предлагаме – за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, е логичен в текущата инфлационна криза, в която има страшно много поръчки и рамкови споразумения, които не са довършени, като фокусът, разбира се, и това, което е написано в мотивите най-вече, тук говорим за предмет: строителство, ремонт, реконструкция, модернизация, доставка на услуги, включително инженеринг, като ние искаме да има един правен механизъм. С предложението всъщност даваме възможност на Министерския съвет да изработи методика по какъв начин да става тази индексация, това е нашата част, която ние трябва да направим в Народното събрание. На мен лично ми се иска също в тази методика, макар че има такава предложена към момента, да се взема отношение и към договори, които са сключени на завишени цени – в пъти от това, което е било. С една дума, ако преди една година или година и половина не сме имали инфлационна криза, но всъщност договорът е сключен с по-високи цени в пъти, трябва ли да индексираме такъв договор? И затова ние даваме на Министерския съвет тази възможност с методика да определят по какъв начин да бъде тази индексация и всъщност да е справедлива. Фирмите, които са засегнати, да може да бъдат компенсирани през индексацията, но за фирмите, които по някакъв начин са се облагодетелствали, когато са сключвали тези договори, може би няма нужда от такава индексация – това вече методиката на Министерския съвет може да го определи. Така че самият законопроект не е много дълъг – идеята е да се създаде такава методика, която да може да се прилага в тази ситуация, която

Досега чух как е редно да се даде възможност на Министерския съвет еднолично да прави актуализация на цени по вече сключени договори – обществени поръчки за десетки, да не кажа стотици милиони левове. По така направените законодателни предложения такава актуализация да настъпва, когато според съответния министър е настъпило съществено увеличение на цените на основни стоки и материали, както и съответният министър да приема каква да бъде актуалната стойност, в какъв размер към момента на изменението на цените на суровини и материали. Всичко това, уважаеми народни представители, се иска от вносителите на Законопроекта да се определя от методика към приложение към Правилника към Закона! Пак хубаво, че не са предложили да бъде на хвърчащ лист или на салфетка. По отношение на такива методики, които еднолично да се определят от съответния министър, уважаеми народни представители, ние имаме силно притеснение, предизвикано от нашия горчив опит с едни заповеди на служебния министър на здравеопазването, когато сутринта имаше една заповед – следобед беше отменена, имаше и друга заповед. Обжалването им ставаше безпредметно. Силно сме притеснени, че е възможно сутринта да има една методика на съответния министър, следобед тя да бъде отменена и да има друга методика, на следващия ден – друга методика, в зависимост от това как трябва да бъдат актуализирани, разбирайте – завишени, и то с незнайно какви параметри, съответните цени по вече сключени договори. Хващам се за изказването на вносителя преди малко, че тези договори, които били на силно завишени цени, трябвало да има механизъм да се актуализират. Според нас трябва да има механизъм да се прекратят, ако е сключен договор за обществена поръчка с десеторно завишени цени. Не да ги актуализираме, ние трябва да спрем незабавно тези договори, да ги прекратим, ако смятаме, че те са сключени само и единствено за едни огромни, колосални, скрити печалби чрез превъзлагането им на подизпълнители на десеторно по-ниски цени, каквато е стандартната практика. А не еднолично министърът да има възможността да реши да звънне през съответния възложител на съответния изпълнител и да каже: реших днес да ти намаля цените, но с колко – аз решавам; ти съгласен ли си, ще се разберем ли по някакъв начин?! Така си го интерпретирам това нещо! Така си го интерпретирам! Затова, колеги, няма как да подкрепя създаването на подобни еднолични методики от страна на изпълнителната власт, които да определят, първо, какви са актуалните цени на суровини и материали; второ, с колко да бъдат актуализирани цените и след това те да определят дали евентуално да могат и да ги намалят по тяхно собствено усмотрение, защото на мен това ми прилича на изнудване на съответните изпълнители по тези договори, без да защитавам никоя фирма. Нямам конфликт на интереси в тази насока. Уважаеми народни представители, считам, че ако се създава подобна методика, на първо място, тя трябва да бъде в Закона, а не да бъде давана прекомерна, еднолична свобода на министрите в изпълнителната власт – нека да не забравяме, че само вчера

въпросът с парите да бъде оставен за решаване еднолично. Ако сте погледнали проекта на методиката, който ни е предоставен, ще видите, че там е дадено примерно числото 15%. Доколкото разбрах от проекта на актуализацията на бюджета, специално по отношение на социалните доходи се задава инфлация от 10%. Тук сме заложили 15% увеличение, актуализация – примерно по тази методология зависи еднолично от министъра, като се събуди сутрин, колко ще бъде този процент. Доколкото имам наблюдение, в България реалната инфлация е може би около 20%, без да съм конкретен. Затова считам, че ако ще приемаме подобен закон, на първо място, тази методика трябва да бъде заложена в самия закон, в приложение към Закона и да има някакви граници на тази методика. Да има граници, в които да може да се актуализират цените, да се знае предварително – до 15% нагоре, до 15% надолу може да бъдат актуализирани. Не за друго, а защото договорите – дори тези за обществени поръчки, се сключват за предвидимост! Договорите изискват предвидимост от двете им страни – всяка страна да знае колко ще получи, в какъв период и да има сигурност, че ще ги получи. А не да се сключат при едни цени и условия, изпълнителят да започне да работи и по средата на изпълнението, когато вече е инвестирал доста средства и е наел подизпълнители, да му звънне министърът и да каже: струва ми се, че тази обществена поръчка е силно завишена, дайте сега да Ви намаля цената по договора, защото аз така съм решил, понеже Народното събрание ми е позволило една методика, по която да го правя. Същите изявления чух вчера, между другото, от министър Караджов, който каза: ама тези пари Народното събрание е гласувало да бъдат разплатени – на няколко пъти го каза. Това ли искате, колеги, да направим – същото, и да дадем възможност в изявления поредният министър да се оправдава с нас като народни представители, като приемем този законопроект в този му вид? Не е редно, защото Народното събрание в момента стана – не искам да го казвам, но един вид бърсалка за изпълнителната власт – да се оправдава с решенията, които са прокарани през Народното събрание! Затова, моля Ви, не допускайте този законопроект в тази му форма да бъде приет! Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря, господин Петров. Реплики към Петър Петров има ли? Цончо Ганев за първа реплика. Втора реплика – Настимир Ананиев. Колеги, мисля в 12,00 ч. да дам почивка и да не е половин час, а 20 минути, тъй като имаше почивки в рамките на днешното заседание вече. Заседанието

презумпцията, откакто е учредено това Народно събрание, откакто е конституирано, че всичко, което беше обещано да се промени в политиките на ГЕРБ, в момента се изпълнява отново. В момента се приема и се иска да се приеме Законопроект, който – просто парламентът ще бъде гумен печат и ще делегира правомощия на Министерския съвет в лицето на някой министър, който днес може да е министър, утре може да не е министър, да се скарат за пари и в утрешния момент новият министър да реши нова методология, той да си я приеме спрямо фирмите, които са му угодни, или спрямо това, което е в икономическите му интереси. Точно заради това това, което направихте като изложение, мисля, че трябва трябва с простички думи да го кажете, защото някои колеги може да не са го разбрали, някои от зрителите също може да не са го разбрали, а е изключително важен момент, защото даваме правомощия на министъра да съставя методология, в която да индексира цени. Министърът еднолично. Министерският съвет ще го приеме и всичко свършва, а народният представител в залата няма да може да каже каквото и да било, тъй като Законопроектът на „Продължаваме Промяната“ делегира права

Уважаеми господин Председател! Господин Петров, само няколко забележки към Вашето изказване. Вие казахте, че на становището на вносител съм заявил, че договорите, които са със завишени цени, ще ги индексираме и тях, което всъщност точно обратното казах че ако се открият, в методиката трябва да се даде възможност, ако има такива договори, които са на завишени цени, очевидно, че няма индексация, тези обществени поръчки и рамкови споразумения да не бъдат индексирани. Методиката трябва да дава тази възможност, защото в момента тази, която аз видях, която е предложена на сайта на Министерството на регионалното развитие, не видях такава възможност. Ние всъщност искаме с тази методика да подадем жест към коректните фирми – фирмите, които просто са в затруднение поради обстоятелствата, които са в момента. Също така споменахте 15%. Предполагам, че пак базирано на тази методика, която аз лично не знам защо беше публикувана, тъй като ние още нямаме и закон, всъщност нямаме промени в Закона. Не знам с кого е съгласувана, може би е само предложение на Министерството на регионалното развитие. Не знам дали все пак това е обсъдено на Министерски съвет, но фактически идеята е, след като се приеме това законодателство, защото все пак това е само първо четене, това не е второ четене, да стане закон утре, идеята е към коректните фирми, които в момента изпълняват различни обществени поръчки или по рамкови споразумения имат задължения, те да получат тази индексация, за да могат да довършат своите договори, тъй като всички, които се занимават в този сектор, знаят какво е положението в момента. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря, господин Ананиев. Има ли трета реплика към Петър Петров? Заповядайте, господин Зарков, за трета реплика. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми господин Петров, уважаеми дами и господа народни представители! Аз ще запазя изказването си по същество по Законопроекта за по-късно, но искам да направя реплика на господин Петров, тъй като той заяви няколко пъти, че министър ще прави тази методика и едва ли не еднолично ще решава какво ще се случва. Това не е вярно. Законопроектът предвижда тази методика, която очевидно е предмет на спорове, но сега не е това въпросът, но тази методика ще се определя с Правилник за прилагане на закона. А Правилникът за прилагане на закона се приема с акт на Министерския съвет, тоест няма да е еднолично решение на един министър, а ще е този акт. Между другото, в Закона за обществените поръчки, уважаеми господин Петров, за този правилник е реферирано над 22 – 23 пъти, тоест този закон се прилага по този начин. По същество има какво да се каже. Ще запазя правото си, когато ми дойде редът, но не отговаря, не е фактически издържано твърдението, че министър самостоятелно ще фиксира и променя тази методика. Благодаря Ви, господин Зарков. Заповядайте, за дуплика, господин Петров. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми народни представители, господин Ананиев! В първоначалното Ви становище на вносител ми се стори, че зададохте риторично въпроса – а тези, които са на завишени цени, трябва ли да бъдат индексирани? Може би аз не съм Ви разбрал правилно, но отново ще повторя моето мнение, че тези на завишени цени трябва незабавно и веднага да бъдат прекратени, а не да създаваме някаква методика, която да позволи някаква индексация, дали нагоре, дали надолу. На следващо място, казвате, че не сте запознат с тази методика, която ни беше спусната специално в Правна комисия и която говореше за индексация от 15%, защото инфлацията била 15%. Това само е свидетелство за това какъв батак в момента е управлението, защото дори Вие самият не знаете тази проектометодика ще влезе ли в сила, или ще бъде променена примерно на 30% или на 40%. Тогава едни фирми трябва да почерпят, ако тези 15, които бяха проектче, станат 40. На следващо място, споменахте в репликата, че коректните фирми би следвало да получат индексация. Аз само да попитам – като получат индексация, дали ще върнат една част от парите под масата, или няма да върнат тази индексация? Ще почерпят ли, ще има ли нещо за изпълнителната власт, като получат коректните фирми индексация или не? Поне да се запише в Закона, да го знаем ясно, а не която колегата Зарков каза, че ще се приема с акт на Министерския съвет. Колега Зарков, вчера чух по медиите следното нещо – за разговор между министър Караджов и министър Асен Василев: „Изхарчи ги тези пари ти от твоето Министерство на регионалното развитие, пък аз после с актуализацията ще ти ги възстановя.“ Такива ли са актовете на Министерския съвет? Това го чух по медиите, не казвам, че е истина и че се е провел такъв разговор, но ако предположим, че това, което съм чул, е истина, то силно съм притеснен, че дори този правилник да се приема с постановление на Министерския съвет, това реално ще се случи, при положение че имаме една до момента тройна или четворна коалиция, както искате я наречете, която си е разпределила министерствата на сектори и всеки си отговаря сам за своя сектор. Поне такива изявления бяха дадени от министри. Така че аз не смятам, че е някакво оправдание, че тъй като Правилникът ще бъде приет цялостно от Министерския съвет, това ще гарантира някаква прозрачност, ще гарантира честност и коректност при определянето на методиката

Абсолютно съм съгласна с казаното до този момент. Колеги, аз също ще взема чисто експертно становище, защото всички осъзнаваме, че е изключително важен този законопроект. Важен е, за да се даде възможност и фирмите да продължат работа при тази тежка финансова ситуация в страната и все по-растяща инфлация. Но, господин Ананиев, така разписан, този законопроект и препращането му към методиката, която, пак казвам и повтарям, както колегата, беше изпусната в Правна комисия, този законопроект няма да доведе до резултата, който уж целите. Вие няколко пъти казвате „коректни фирми“. Извинявайте, но какво означава коректна фирма и кой решава една фирма дали е коректна или не, или този законопроект и тази методика цели единствено отварянето на корупционни практики и на противоречиви практики по неговото прилагане. И ще Ви кажа нещо конкретно. Вие в Законопроекта сте предвидили императивно да последва индексация при наличието на съществено увеличение на цените. Това Ви е императивно заложено. Методиката обаче, към която препраща Законопроектът, нормите в т. 9 и т. 10, са диспозитивни, тоест възложителят може да се отклони и да откаже индексация. Веднага това поставя въпроса: на едни фирми ще се позволява и ще се допуска индексация, на други категорично не, така, както е записано? Категорично считаме, че ако има такива условия и следва да се приложи индексация, тя трябва да е императивна, ако са налице тези условия и те да са ясно разписани в Закона, а не, както и колегите казаха, произволно да се прави това с решение или методика на Министерския съвет. Относно 15-те процента. Първо, към момента и при тази инфлация, все по-галопираща инфлация, много голяма част – Вие, тъй като споменавате единствено и се говори предимно за строителния сектор, че инфлацията реално вече е над 20%. Поставянето на този праг няма да доведе до икономическия баланс, който уж привидно се цели да се постигне за сектора с промяната в Законопроекта. Отделно от това той влиза в противоречие със самия Закон за обществените поръчки и с Директивата за обществените поръчки в нейния чл. 72, където е предвидено, че когато се налага увеличение на цената, то не може да надхвърля повече от 50%. В т. 9 от методиката е написано, че индексацията е допустима само при осигурено финансиране и възможност от страна на възложителя. Господин Ананиев, първо, за да се проведе една обществена поръчка, мисля, че беше чл. 110 от Закона за обществените поръчки, и сега има изискването, за да се обяви такава, да има осигурено финансиране. Ако има клауза за индексация при сключването на договора, то възложителят отговаря да осигури финансирането и за последвалата след това индексация. Като поставите това осигурено финансиране, пак отваряте широка врата за порочни практики и изборно на една фирма да се индексира договорът, на друга не. Какво означава „и възможност от страна на възложителя“? Аз искам да ми разтълкувате какво означава „при възможност от страна на възложителя“. Ами Вие по този начин отваряте отново пак широка врата за злоупотреби и възложителите могат да си играят с фирмите изпълнители, и само с една привидна невъзможност да откажат такава индексация. По този начин Вие не защитавате, цитирам Вашите думи, коректните фирми и наистина те да получат индексация, а отваряте възможност на всеки възложител да си играе и да преценява изборно на кой да индексира и на кой не. Прочетете т. 9 от методиката. В т. 10 Вие дори сте записали, че при отказ от индексация от страна на възложителя или от ограничаване, в смисъл на поставените критерии, той не носи – никакви правни последици няма за него. В пълно противоречие е Законопроектът, който сте внесли, и методиката, към която той препраща – ще има ли индексация, или няма да има индексация. Считаме, че ако целта е наистина фирмите изпълнители да бъдат защитени, и то при ясни условия, тези условия трябва да бъдат разписани в Законопроекта. Не може тази непредвидимост и тази нестабилност, която изцяло дава и Законопроектът, и Методиката, да доведе, тоест да се завършат обществените поръчки, които са започнали, и при галопиращата инфлация не могат да продължат. Няма да постигнете целта с така внесения законопроект и

Уважаеми господин Председател! Госпожо Каназирева, малко се обърках във Вашето изказване. В началото казахте, че едва ли не сте против индексацията.

пък индексацията, ако е 15% по методиката, която Вие много коментирахте, макар че аз и в становището, и в предната реплика казах, че тази методика според мен е прибързана и най-вероятно е методика, пусната единствено и само от Министерството на регионалното развитие. Защото, след като няма закон, който да е приет, и не знаеш по какъв начин ще изглежда този закон, няма как да пускаш методика, преди да знаеш какво ще пише в Закона. Министерството на регионалното развитие е публикувало такава, казах. Аз лично казах, че не мисля, че е редно да се пуска, преди да сме гласували текста на Закона, за да знаем по какъв начин да изглежда.

След като тя говори за злоупотреби, явно е експерт по злоупотреби и аз не мога да споря с нея. Така че това, което предлагате,

Изчакайте, госпожо Каназирева, ще имате дуплика по същество, разбира се. НАСТИМИР АНАНИЕВ: Другото нещо, което опитахте да направите като внушение всъщност, е, че тази методика ще бъде фирма по фирма. Методиката ще е една, ще е приета и ще се знае дадена фирма попада ли в нея, или не попада. Ето, виждате ли внушението, което три пъти пак направихте с изказването, че фирма по фирма ще се определя – за тази такива правила, за онази такива. Няма да има методики за всички фирми. една методика, която ще е ясна, и да се види по какъв начин и по какъв критерий ще бъдат индексирани фирмите. Няма да има възможност фирма по фирма да си избираш и да казваш: тази фирма е моя, онази не е моя. Това не е ГЕРБ, извинявайте! Благодаря. Господин Ананиев, сега няма да Ви наложа забележка, но Ви предупреждавам за последно. Да се обърнете към народен представител с думите „явно сте експерт по злоупотреби“ не отговаря на изискването да се уважаваме взаимно в тази зала.

от „Продължаваме Промяната“, които казаха, че ще променят модела на ГЕРБ, искат да се направи една свободия, която да позволи едностранчиво и неопределяемо завишена индексация на цени по договори за обществени поръчки, най-вече в сферата на строителството. А от друга страна, разбирам, че твърде е вероятно пък ГЕРБ да предложат прецизировка, която да докара някаква прозрачност в Закона. Не мога да разбера, колеги, в това Народно събрание кои са позициите на политическите партии, кои се борят против корупцията. Надявам се всички, но силно се надявам, госпожо Каназирева, да постигнем един консенсус, така че така наречената прозрачност, на първо място, да се залага в Закона. И на следващо място, да не позволим ние като народни представители да бъдем използвани от изпълнителната власт като извинение за действията на министрите. Благодаря Ви. Благодаря, господин Петров. Има ли трета реплика към Дани Каназирева? Няма. Заповядайте за дуплика. Първо е дупликата обаче. Така е по ред. абсолютно съм съгласна и считам, че трябва да има ясни правила, създадени и записани именно в Закона, и да не позволим на която и да е изпълнителна власт да си играе, като променя условията, когато си поиска. И по този начин всъщност – по най-елегантния експертен начин, на господин Ананиев му го обясних експертно, но с него и с голяма част от групата им явно експертният разговор е немислим. Той не успя да ме разбере и започна пак с личните си нападки на изключително ниско и грозно ниво, което не съответства на нивото на тази трибуна. И, господин Ананиев, сега към Вас

мисля, че направих разумна забележка към господин Ананиев. Нямаше нужда да влизате по същия начин в тази дискусия. ДАНИ

Всеки трябва да си пие хапчетата,

Сега няма да коментирам кой е компетентен и кой не е компетентен, защото мисля, че повечето български граждани виждат кой е компетентен и кой не е компетентен. Не само виждат, и на изборите прецениха кой е компетентен и кой не Въпросът е друг. Много ми е интересно защо госпожа Каназирева се обиди на термина „експерт по злоупотреби“, тъй като аз не виждам някаква негативна конотация, но тя намери такава, явно се е припознала в негативния смисъл на експерт по злоупотреби. Всеки един разследващ орган – контролиран, МВР, има експерти по злоупотреби, които могат да кажат: тука има еди-какво си, еди-що си. Тя се припозна, изпадна в истерия и започна да обижда. Така че не трябваше към мен да бъде насочено цялото това нещо, а към госпожа Каназирева. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря. Процедура от професор Михайлов.

Благодаря Ви, господин Председател. Като виждам изострения тон, аз не знам дали има много смисъл от процедурата, която бих Ви предложил, но е първо гласуване, не можем да прекратим дискусията. Но много моля народните представители да избягват личните квалификации. Съгласете се, господин Председател, че да излезете и да кажете на някой от народните представители, че той е толкова некомпетентен, че не може нищо да предлага, с други думи: Вие сте толкова глупав, толкова сте тъп, че не сте за тук. Така не е елегантно да се говори. Той е избран от избирателите си. Представлява целия народ всъщност, всеки от Вас тук, колеги. И си спомням едно стихотворение от детските си години: „Кой каквото ще да казва, ала умна съм глава…“ Има и продължение на това стихотворение, който го знае. Мога да го продължа в кулоарите обаче, че тук да занимаваме четвъртата власт някак си… Тук сутринта много хубаво – сега не го виждам в залата, уважавания от мен господин Чолаков говори за консенсусност, за обсъждане на един законопроект, който премахва цялото безобразие, което се случи при управлението на ГЕРБ. Ама цялото безобразие се случи! се случи! Оставете ги торбите с пари. Тук се нарушиха всякакви принципи. И аз си спомням тежкото заседание в Правната комисия – тук повечето от колегите не са били в това Народно събрание тогава, в което се дискутираше за ин хаус поръчките. И сега всичко това се опитват с един разумен законопроект… и колегата Зарков… Затова Ви моля като изключително балансиран човек (обръща се към председателя), от който се възхищавам как води заседанието обикновено – всеки някой път прави грешки – да се опитате, и колегите от ГЕРБ, и другите колеги… Обсъждаме Законопроект, неговия смисъл, неговата философия. Казаха се някои точни неща, но много малко бяха тези, които се изказваха неполитически. Сега с всеки сериозен законопроект, който влиза, аз имам грозното впечатление, че колегите от опозицията, когато се вкара законопроект, който решава сериозни въпроси, започва някакво, както казват хората, вадене от девет кладенеца вода, той да се компрометира тотално. И се стига до такива взаимоотношения, които – съжалявам, че пресрочих времето, прекъсвам – нараняват целите взаимоотношения в парламента и в парламентарната зала. Не може да се говори на един човек по този начин тук от трибуната: Вие сте толкова некомпетентен, че не можете да предлагате нищо.

ама не говорите сериозно и с уважение към колегите, сега говорите с пренебрежение, както казва Илф и Петров в един роман: „Здравейте, простаци.“ Не може така! Съжалявам, господин Председател, че пресрочих времето. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря, Професоре. Аз мисля, че почивката идва в доста подходящ момент.

на разговора. И това го казвам не само защото ние сме отражение на това, което се случва в обществото, а защото ние даже даваме пример. И ако ние тук се обиждаме постоянно, опонент с опонент, някак си даваме пример и на хората да го правят, а не е правилно. Повечето от Вас имат деца и могат да си помислят дали учат на същото децата си.